Dajem na glasovanje Prijedlog Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda.

i drugim aktivnostima u inozemstvu. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Pjer Šimonović, državni tajnik u Ministarstvu obrane. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora nekoliko riječi o prijedlogu Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda u godini 2012. i 2013. Radi se konkretno o 7 operacija Ujedinjenih naroda od kojih je jedna nova, nova je pokrenuta od strane UN-a, i prijedlog je da i RH svojim Oružanim snagama sudjeluje u njoj. Ta nova operacija se vodi u Južnom Sudanu. Kao što znate Južni Sudan je jedna nova država i Međunarodna zajednica kroz instrumente UN-a nastoji sa svoje strane doprinijeti uspostavi instrumenata te nove države. Za tu operaciju mislimo da je posebno važno da RH sudjeluje kao zemlja koja ima i raspolaže značajnim iskustvom upravo na planu izgradnje instrumenata države. Sa stanovišta međunarodnih interesa RH važno je takav jedan oblik doprinosa Međunarodnoj zajednici kroz dokazivanje naše vjerodostojnosti u Međunarodnoj zajednici. Što se ostalih operacija tiče radi se o nastavku sudjelovanja u operacijama na Golanskoj visoravni i u Libanonu, na Cipru, Zapadnoj Sahari, Liberiji te u Indiji i Pakistanu radi se o značajnim geostrateškim točkama u svijetu u koje prisustvo Međunarodne zajednice izuzetno bitno za održanje mira i stabilnosti. U nizu njih RH sudjeluje već neko vrijeme. Najznačajniji doprinos snagama na Golanskoj visoravni gdje djeluje naša pješačka satnija. Radi se ujedno i o prostoru koji je u posljednje vrijeme bio posebno strateški značajan zbog Arapskog proljeća, zbog svega onog što se događa na tom prostoru šireg Bliskog istoka. Tako da je u tom smislu naše sudjelovanje izuzetno važno sa stanovišta doprinosa Međunarodnoj zajednici … /Govornik se ne razumije./… Da spomenem samo jedan, on se tiče i mogućnosti opremanja snaga UN-a kroz angažman naše vojne industrije i namjenske industrije i industrije hrane. Tako da smo u tom smislu u posljednje vrijeme uspostavili kontakte s UN-om. Znači, naše sudjelovanje u misijama UN-a ima nekoliko funkcija. Jedna je naravno ovaj doprinos međunarodnoj sigurnosti i jačanje državne uloge RH u svijetu. Drugi je razvoj naših sposobnosti Oružanih snaga i snaga policije. I treći je također sve više i otvaranje ovih mogućnosti za plasman hrvatskih proizvoda i usluga povezanih povezanih sa tim operacijama. Sve operacije naravno nose određenu vrst rizika, međutim naša je procjena naravno da u toj ravnoteži između interesa i rizika ravnoteža je definitivno na strani koristi. možda još jedna završna napomena, radi se o također i o operacijama u kojima RH sudjeluje ne samo sa snagama snagama nego i sa sve izrazitijim specijalnostima koji uključuju i obnašanje značajnih zapovjednih pozicija.

Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Marija Pejčinović Burić, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo Republika Hrvatska kao odgovorna članica UN-a čitav niz godina je aktivna u različitim područjima djelovanja ove svjetske organizacije, a u području čuvanja i stvaranja mira aktivna je zadnjih 12 godina. Naime, prije tog vremena Hrvatska je zbog agresije na njezin teritorij bila i sama korisnicom mirovne misije UN-a i to je iskustvo dodatno osnažilo uvjerenje o potrebi i o korisnosti pomaganja drugima kojima je zbog različitih razloga takva vrsta pomoći nasušna potreba. Međutim, osim ove visoko vrijedne zadaće očuvanja i stvaranja svjetskog mira sudjelovanje u mirovnim misijama RH potvrđuje se kao aktivni sudionik u međunarodnoj politici te ju time legitimira i za odgovorne međunarodne dužnosti. Najbolji primjer za to je svakako bilo i članstvo u Vijeću sigurnosti UN-a 2008. i 2009. godine. Sukladno zakonskim odredbama Hrvatski sabor je nadležan donositi odluke o sudjelovanju Oružanih snaga RH u međunarodnim mirovnim operacijama i misijama, a budući da se postojeća odluka odnosi na razdoblje 2010. i 2011. godine potrebno je donijeti novu odluku koja će odrediti sudjelovanje naših oružanih snaga u sljedeće 2 godine. Naime, u 2012. i 2013. godini uz prijedlog odluke koji smo dobili od Vlade priloženo je vrlo detaljno izvješće o svakoj pojedinačnoj misiji u kojoj je Republika Hrvatska sudjelovala u protekle dvije godine, kao i procjena sigurnosnog stanja u području na kojem se naše oružane oružane snage nalaze, vrsta dužnosti koji im je povjerena kao i procjena mogućih promjena koje će se odraziti na mogući porast ili tamo gdje je takav slučaj smanjenje potrebnog angažmana međunarodnih snaga. državni tajnik je govorio u tome u koliko misija imamo namjeru u sljedeće dvije godine sudjelovati, ja ću vrlo kratko proći u najbitnijim gdje se danas naše oružane snage nalaze, što su njihove zadaće i kakve su procjene za sljedeće dvije godine. Dakle, prva mirovna misija Ujedinjenih naroda na golanskoj visoravni od 1974. godine postoji mirovna misija tamo. Zadaća misije je održavanje primirja između Izraela i Sirije, nadzor prekida neprijateljstava između Izraelskih i Sirijskih te nadzor područja razdvajanja i isključenja kako to predviđa sporazum o prekidu djelovanja i razdvajanju snaga. Prosudba je dakle naime, u jednom od paragrafa koja je išla prema glavnom tajniku da će u sljedećem izvješću trebati uvrstiti prosudbu i preporuku za promjenu odnosno uvećanje operativnih sposobnosti UN DOF-a kako je skraćenica ove misije za provedbu mandata. Utoliko je i prijedlog

i da će se ukupno uvećanje snaga u ovoj misiji povećati, to je misija srednjeg rizika kakva je procjena danas, znamo sami da je to područje vrlo trusno da se u kontekstu Arapskog proljeća ali i u širem da jesu napetosti porasle na tom području. Sljedeća misija je mirovna misija Ujedinjenih naroda u Libanonu koja tamo djeluje od 1978. godine, njezina je zadaća opet područje bliskog Istoka iznimno važno, svakako sa ovim drugim područjem. Njezina zadaća je verificiranje Izraelskog povlačenja iz Libanona, održavanje mira i sigurnosti, asistiranje radi verificiranja Izraelskog povlačenja iz Libanona, održanje mira i sigurnosti, asistiranje Vladi Libanona u uspostavi uprave u cijelom državnom teritoriju. sigurnosno stanje unutar zone odgovornosti misije UNFIL i dalje se ocjenjuje mirno ali nestabilno, ne bilježe se značajni sigurnosni događaji niti sigurnosni incidenti. Predviđeno je da naše Oružane snage na području ove misije budu u sljedeće dvije godine do četiri pripadnika Oružanih snaga. Sljedeća mirovna misija je misija na Cipru jedna jedina koja se događa u europi u ovom trenutku, prisutna je tamo od 1964. godine a inicijalna svrha je preveniranje daljnjih sukoba između Turske i Grčke zajednice na Cipru i normalizaciji odnosa. Mislim da o tome više znamo jer ovo je područje koje je blisko nama radi se o jednoj članici Europske unije i predviđanja su dakle da će se, vrlo je niska rizičnost ove misije, očekuje se ipak pozitivan razvoj pregovora i preporuča se da naše Oružane snage tamo imaju do četiri pripadnika u sljedećem razdoblju. sljedeća misija je mirovna misija u zapadnoj Sahari koja je aktivna od 1991. godine, dakle, nakon što je postignut dogovor između Maroka i fronte Polisario koja predviđa tranzicijski period za pripremu referenduma u kojem bi stanovništvo zapadne Sahare moglo birati između neovisnosti i integracije sa Marokom. Što se tiče sigurnosnog rizika u ovoj misiji vezani su za postojanje visoke koncentracije zaostalih mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava, opasnost od fizičkih ozljeda, opasnost od ugriza zmija otrovnica, škorpiona itd. Predviđeno je dakle naše mirovne misije su tamo od 2002. godine, i očekuje se kontinuitet sudjelovanja na ovom području i očekujemo da Hrvatske oružane snage u ovoj misiji sudjeluju u istom opsegu kao što su i do sada. Mirovna misija Ujedinjenih naroda u Liberiji UNMIL je provođenje istraga o povredama i provođenju istraga o povredama i njegovih odredbi zaštite osoblja i objekata Ujedinjenih naroda, potpora humanitarnih aktivnosti i zaštite ljudskih prava, podupiranje sigurnosne reforme i implementacije mirovnog procesa. Stanje sigurnosti u Liberiji, Ujedinjeni narodi procjenjuju mirnim ali nestabilnim pripadnici naših Oružanih snaga u misiji UNMIL-a su od listopada 2003. godine, do sada, to je jedna od misija u kojoj su smanjili broj naših pripadnika sada se nalaze 2 bilo je ranije 5, i mirovna misija je dosta stabilna, očekuje se da bi nakon provedenih izbora moglo doći do značajnog smanjenja broja vojnog osoblja i utoliko se predlaže nastavak sudjelovanja naših pripadnika sa 2 pripadnika Oružanih snaga. Mirovna misija Ujedinjenih naroda u Južnom Sudanu, gospodin državni tajnik je govorio o tome, to je nova misija, ona zamjenjuje onu raniju misiju koju smo imali na području Sudana od 2000. od 8. srpnja ove godine 2011. njezina je zadaća je dosta široka ali se može podvesti pod tri osnovne skupine, dakle potpora konsolidiranju mira jačanje dugoročne izgradnje države i gospodarskog razvoja te pružanje potpore Vladi Južnog sudana u području sprečavanja sukoba i zaštite civila te pružanje potpore Vladi Južnog Sudana u razvijanju kapaciteta za održavanju sigurnosti, uspostave vladavine prava i jačanju sigurnosnog i pravosudnog sektora. Prijedlog je da se republika Hrvatska uključi u ovu novu mirovnu misiju Ujedinjenih naroda na području južnog Sudana jer će svakako misija biti izazovna s obzirom na mandat i ulogu u izgradnju najnovije države na svijetu dakle države Južni Sudan. Nešto što se tiče procjena sigurnosti, nešto je viši stupanj rizika od prethodne, ali će svakako kao i ove druge operacije pružiti mogućnost za stjecanje iskustava koja bi mogla biti korisna za oružane snage Republike Hrvatske. I zadnja misija u kojoj sudjelujemo je mirovna misija u Indiji i Pakistanu od 1948. godine. Naime, mandat ove misije je osigurati primjenu postojećeg prekida vatre i suzdržavanje od neprijateljstava u svim područjima sukoba do povlačenja svih naoružanih snaga na njihova područja i pozicije. Koliko je misija složena pokazuje koliko dugo traje. Naravno situacija u tom dijelu svijeta isto tako nije nimalo jednostavna, svakako je složena zbog Afganistana i svega što se tamo događa. Dakle, sigurnosna situacija u području djelovanja ove misije je bila obilježena s nekoliko incidenata vezanih uz djelovanje protuvladinih elemenata u Pakistanu. Naime, nakon smrti Bin Ladena sigurno da su se tamo sigurnosni uvjeti pogoršali, ali u svakom slučaju područje na kome djeluju naši pripadnici naših oružanih snaga nije bio u opasnosti i ugrozi. Prijedlog je naše mirovne misije dakle naši pripadnici tamo sudjeluju od 2002. godine i prijedlog je da se nastavi sudjelovati u ovoj mirovnoj misiji u dosadašnjem opsegu. Dakle, sukladno tome da se poveća gornja granica broja mogućih sudionika u međunarodnim misijama. Tako se predlaže da RH odnosno njezine oružane snage u sljedećem razdoblju sudjeluju u 7 misija i sa ukupno do 146 do 146 pripadnika. Budući da su dosadašnja iskustva naših predstavnika u ovim misijama bila iznimno dobra i korisna te da je to odlična prilika za stjecanje iskustava i unapređivanje sposobnosti naših oružanih snaga i svakako za stjecanje ugleda naše zemlje u međunarodnoj zajednici, klub HDZ-a podržava donošenje predložene odluke. Hvala Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Na redu je uvaženi zastupnik Branko Kutija. Izvolite. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Oružane snage RH u 2010. Godini obilježile su 19. Obljetnicu postojanja. U navedenom razdoblju Hrvatska vojska je od branitelja napadnut domovine izrasla u moderne oružane snage. Republika Hrvatska je od zemlje primateljice postala zemlja davateljica mirovnih snaga. Prijem RH u punopravno članstvo NATO-a političko je priznanje za usvojene demokratske standarde, priznanje za doprinos izgradnje međunarodne sigurnosti i za uložene napore u transformaciji obrambenog sustava. Sudjelovanje u međunarodnim mirovnim operacijama u skladu je sa strateškim opredjeljenjem RH čime se naša država svrstava među odgovorne članice međunarodne zajednice koje su spremne preuzeti dio napora za ostvarenje opće sigurnosti. Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u mirovnim misijama UN-a regulira sudjelovanje u mirovnim misijama u 2010., 2011. godini u skladu s kojom su pripadnici Oružanih snaga RH sudjelovali u ukupno 8 mirovnih misija UN-a. U usporedbi za 2009. godinom RH je u 2010., 2011. smanjila broj mirovnih operacija kao i ukupan broj angažiranog osoblja te se pristupilo koncentriranju snaga u manjem broju mirovnih misija UN-a. Budući da odluka Hrvatskog sabora važi za 2011. godinu predlaže se da Hrvatski sabor donese novu odluku kojom će se odobriti sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga RH u mirovnim misijama UN-a za 2012. i 2013. godinu. Novom odlukom Hrvatskog sabora predlaže se sudjelovanje u 7 mirovnih misija. To je na Golanskoj visoravni, Libanon, Cipar, Zapadna Sahara, Liberija, Južni Suda, te Indija i Pakistan. Hrvatske oružane snage danas uspješno ostvaruju svoje misije i zadaće kako u zemlji tako i u inozemstvu. Pružaju pomoć civilnim institucijama gašenjem požara, hitnim medicinskim prijevozom unesrećenih te u drugim hitnim situacijama. Oružane snage RH sudjeluju u brojnim međunarodnim mirovnim operacijama i misijama UN-a, NATO-a, EU-a od Kosova do Afganistana. A Vlada RH i dalje posvećuje punu pozornost daljnjoj transformaciji obrambenog sustava te u skladu s proračunskim sredstvima osigurava potrebne uvjete za daljnji razvoj oružanih snaga u novim okolnostima koje nastaju ulaskom RH u euroatlantske integracije. Evo, zbog navedenog podržat ću donošenje ovakve odluke. Zahvaljujem se. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti. Hvala